Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo. Trenutno kao što znate na snazi je Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja koji je stupio na snagu 10. listopada 2012. godine. U smislu provedbe zakona Ministarstvo poduzetništva i obrta je nadležno za mikro, male i srednje poduzetnike dok Ministarstvo gospodarstva nadležno za velike poduzetnike. Važeći zakon dao je dobre rezultate, od početka njegove primjena nadležna ministarstva zaprimila su ukupno 400 prijava za korištenje poticajnih mjera. Ukupna procijenjena vrijednost prijavljenih projekata iznosi gotovo 20 milijardi kuna, a procijenjeno je da će rezultati tih projekata biti 13 tisuća novootvorenih radnih mjesta. Tijekom provedbe važećeg zakona do današnjeg dana isplaćeno je direktnih potpora u visini 55 milijuna u vidu poticaja za novootvorena radna mjesta te poticaj za kapitalne troškove projekata ulaganja. Međutim, zbog potrebe usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s novim smjernicama za regionalne državne potpore Europske komisije za razdoblje do 2020. godine te zbog provedbe Industrijske strategije 2014. do 2020. i želje da nove investicije budu u potpunosti u skladu s usvojenom Industrijskom strategijom predlaže se donošenje novog Zakona o poticanju ulaganja. Svim ulagačima koji ulažu u proizvodno-prerađivačke, razvojno-inovacijske aktivnosti i aktivnosti poslovne podrške, aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti RH nudi brojne poticajne mjere. Novi zakon podržava sve poticajne mjere važećeg zakona i propisuje još 4 nove mjere koje će dodatno povećati konkurentnost i atraktivnost Hrvatske za ulaganja, posebice u odnosu na zemlje u okruženju. Nove mjere potpora vezane su za usklađivanje s Industrijskom strategijom, a radi se o potporama za ulaganje u minimalnom iznosu protuvrijednosti od 13 milijuna eura uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta visoke stručne spreme povezanih sa samim projektom ulaganja i odnose se isključivo na novootvorena društva. Predloženi novi zakon poveća konkurentnost i atraktivnost Hrvatske za ulaganje te daje nadležnim ministarstvima gospodarstva i poduzetništva i obrta mogućnost sklapanja sporazuma između poduzetnika i nadležnog ministarstva što je važan akt u privlačenju novih investicija. Ukratko, sva pitanja koja se predlažu urediti novim zakonom pitanje ulaganja jesu, temeljni pojmovi definirani su u članu 6.zakonu, usklađuje se definicijama iz uredbe komisije, u djelu koji definira poticaj za opravdane troškove usavršavanja, briše se podjela na opće i posebno usavršavanje, briše se odredba koja omogućuje korištenje poreznih poticaja bez dodatnog zapošljavanja, izmjena je definicije logističko distributivnih centara odnosno propisano je ograničeno samo na projekte ulaganja u proizvodno prerađivačkim aktivnostima, izmijenjana je definicija aktivnosti turističkih usluga radi uočenih nedostataka i dvojakih tumačenja u primjeni zakona, i usklađuje se sa industrijskom strategijom RH 2014.-2020. godine. Stupanjem na snagu predloženog Zakona o poticanju ulaganja stavlja se izvan snage Zakon o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja. Hvala. Hvala zamjeniče. Da li izvjestitelji odbora žele uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a Ivo Jelušić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani zamjeniče ministra, kolegice i kolege evo da ne bi bilo zabune ako netko ne prati, netko tko nije pročitao zakon da ne misli da evo sada ova saborska većina i ova Vlada pod kraj mandata, dakle na zadnjem zasjedanju ide sa novim zakonom, na Zakon o poticanju ulaganja kako ono da nismo eto sjetili se na kraju mandata da potiču ulaganja. Dakle ovo je novi zakon u svojoj formi ali u osnovi on je nastavak ili produžetak ili samo involviranje onog zakona koji je donesen 2012.godine Zakon o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog

industrijskom strategijom koju smo donijeli prije ako se ne varam godinu dana. Dakle, nismo se tek sad sjetili nego smo se sjetili odmah na početku mandata, a sada samo stvar usklađujemo sa onim što se u međuvremenu dogodilo novoga. I većina dakle odredbi ili bolje rečeno svi oni poticaji koji su bili u dosadašnjem zakonu ostaju i dalje, uvode se i četiri samo nove mjere mjere ili četiri bitne promjene a vezane su za industrijsku strategiju o njima je zamjenik ministra govorio pa ih ja neću posebno eksplicirati. Dakle, ništa se poduzetnicima ovim zakonom ne možete im se dogoditi lošim, naprotiv nego samo bolje. Svi oni koji su aspirirali i misle da mogu ili žele natjecati se za sredstva iz po starom starom zakonu i dalje to mogu, oni mogu se posebice oni koji su započeti po starom zakonu završiti ih po tom, a ako im ide u prilog ili ako im više paše mogu i po novom zakonu, dakle po ovom o kojem danas raspravljamo. Dakle, samo se njima mijenja na bolje a ništa na gore. Vidimo dakle da je već dosada u jednom i drugom ministarstvu, dakle u Ministarstvu gospodarstva, u Ministarstvu poduzetništva i obrta dosada podneseno impozantan broj zahtjeva, ukupno negdje oko skoro 400 zahtjeva, negdje je to skoro oko, ti zahtjevi su negdje oko dvadesetak milijardi kuna, ali ono što je najbitnije šta o tom zahtjevima, prema tim zahtjevima bi se otvorilo negdje oko 12, 12,5 tisuća novih radnih mjesta. Čuli samo da je dosada dio toga riješen, da je isplaćeno dosada 55 milijuna, a ono što se planira dakle u ovoj i slijedećim godinama, dakle mi u proračunu ove 2015. godine imamo planirano za poticanje ulaganja u Ministarstvu gospodarstva 15 milijuna, u Ministarstvu poduzetništva 20, dakle 35 milijuna, a u projekciji proračuna za 2016. i 2017. imamo dakle u 2016.planirano 85 milijuna, 50 u gospodarstvu i 35 u Ministarstvu poduzetništva. Od 2017. 60 milijuna u Ministarstvu gospodarstva i 41 u Ministarstvu poduzetništva. Dakle sve skupa u ove 3 godine negdje oko 220 milijuna namijenjenih za poticanje poduzetništva. Sigurno su ove mjere stimulativne, ne oni koji su dobili poticaje su sigurno svojim radom doprinijeli da imamo i konačno dobre pokazatelje gospodarske, da imamo rast izvoza, da imamo rast industrijske proizvodnje već drugu godinu, ono što nismo imali zadnjih šest godina, da imamo rast izvoza koji traje već također iz mjeseca u mjesec stalno već drugu godinu. Prema tome, to su i to je rezultat dakle ako mogu tako reći ovih poticaja ili ukupno gledajući ukupne ekonomske politike koju je ova Vlada, ova Tko se može natjecati za ovo, odnosno kome su namijenjena ova sredstva? Prije svega za proizvodnju, dakle za proizvođačku i prerađivačku industriju, djelatnosti, za razvoj inovacija i za usluge, ali samo usluge visoke dodane vrijednosti. Dakle želi se pomoći dakle proizvodnja, razvoj i usluge visoke dodatne vrijednosti. Prije svega cilj nam je postići što veću zaposlenost jer niti jedna od ovih mjera koje su navedene u zakonu se ne može realizirati, odnosno ne može se poticati ni po jednom mjeri ukoliko se ne traži ili ukoliko ona ne rezultira novim zapošljavanjem. S druge strane dakle osim zaposlenosti želi se osigurati nova oprema, suvremena tehnologija i tako da u tehnološkom smislu dakle naša poduzeća učinimo istima ili konkurentnima ili konkurentnijima od okruženja kako bi se mogli ravnopravno nositi na zajedničkom europskom tržištu a ne može se nositi na europskom zajedničkom tržištu ukoliko imaš lošu opremu, zastarjelu tehnologiju, onda sigurno ne možeš biti konkurentan. Dakle ovaj zakon i ove mjere će sigurno učiniti naše prije svega proizvođačku i prerađivačku industriju, ali općenito naše gospodarstvo konkurentnijim i spremnijim za bitku na jedinstvenom europskom tržištu. I naravno ovaj zakon osigurava i treći cilj koji smo si zacrtali, a to je ravnomjerniji razvoj unutar same RH jer smo nizom mjera stimulirali da se veći iznosi, veći poticaji daju onim područjima koja su nerazvijenija odnosno koja imaju višu stopu nezaposlenosti. Koje su to mjere ili vidovi potpora koje se najviše …? Prije svega kroz umanjenje poreza na dobit koji se kreće i do 50% za 5 ili 10 godina ovisno o broju zaposlenih, ovisno o broju ulaganja, dakle prije svega kroz umanjenje poreza na dobit, kroz porezne poticaje. Drugo, kroz poticaje po novootvorenim radnim mjestu dakle određeni iznos po glavi novog zaposlenoga, po novozaposlenom radnom mjestu od 3 do 9 tisuću ovisno o broju zaposlenih. I naravno ono ono što je bitno reći kod jedne i kod druge mjere ukoliko se ne ispuni ono što je u programu predviđeno ukoliko se ne osigura potrebito zapošljavanje ili ne zadrže svi koji su zaposleni, a bilo je planirano, da se gubi pravo na daljnju pomoć i naravno moraju se vratiti sredstva. Dakle nema kao što je to do sada u mnogim mjerama bilo kod mnogih naših poticaja i subvencija, uzmi poticaj, kreni u program nitko te poslije ne pita šta je s programom da li ima proizvodnje, da li ima zapošljavanja, ali bitno je da se novce uzelo. Dakle toga u ovom slučaju nema. I naravno tu je treći vid potpore to je kroz bespovratna novčana sredstva koja se odnose prije svega u sufinanciranju ili participiranju u snošenju snošenju troškova za kapitalna ulaganja i tu se kreću od 10 do 20% ovisno koliki su tu troškovi ulaganja dakle riječ o ulaganjima u dugotrajnu imovinu. Sve o svemu riječ je o zakonu koji će sigurno doprinijeti konkurentnijem hrvatskom gospodarstvu, koje će biti sigurno sa ovim zakonom puno konkurentniji. S druge strane osigurat će kada bi se svi ovi zahtjevi realizirali oko 12 tisuća radnih mjesta i sigurno da će u konačnici rezultirati onim što je već započelo, dakle još većim rastom industrijske proizvodnje i još većim rastom izvoza i u konačnici još većim rastom BDP-a, a onda će to u konačnici značiti i viši standard i osobni ali uopće društveni standard svih nas. Hvala i podržavamo naravno ovaj zakon.

Donošenjem ovog zakona prestat će važiti prethodni zakon koji je isto područje tangirao, a to je Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja. Naime, kada se pogleda u samoj analizi on je polučio određene rezultat, tako da je nastavak da tako kažem odnosno donošenje potpuno potpuno novog zakona usklađenog sa regulativom EU, usklađenog također sa nizom domaćih zakona koje smo donijeli, mislim da predstavlja jedan napredak. Ono o samom tekstu zakona koji je matematički vrlo dobro odrađen, tehnički iako po mom osobnom sudu sama struktura zakona nije možda u najboljoj mjeri razumljiva svima, pa vjerujem da će, a to sam predložio i na Odboru za gospodarstvo predlagačima da će se napraviti jedan drukčiji strukturirani vodič za potencijalne korisnike poticaje odnosno potpora. Klub HNS-a će podržati prijedlog zakona, time da je prethodni zakon polučio kvalitetne rezultate, određene rezultate, a ti rezultati su vidljivi i u 2014.i u ovoj godini što se tiče i rasta industrijske proizvodnje, rasta BDP-a. A isto tako i sa samom projekcijom proračuna za 2016., 2017.gdje se iz proračuna izdvajaju značajni iznosi u dijelu potpora. ono što možda po meni je trebalo možda više naglasiti odnosno možda više teksta, više pisanja to je glava 3 Poticanje unapređenja ulagačko-poduzetničkog okruženja ili kao što smo prije zvali povoljno-poslovno okruženje. I tu dobro piše, slažem se sa svime ovime što piše, no možda je propušteno, a ja bih sada želio, naravno to je moje mišljenje odnosno mišljenje kluba HNS-a, da je niz zakona koje možda trebalo pobrojati koji su na neki način utjecali na povoljno-poslovno okruženje od seta poreznih zakona, konkretno novi Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture koji je u raspravi još doduše, Zakon o slobodnim zonama, Strategije razvoja poduzetništva, Industrijske strategije, niz pravosudnih zakona. Naime, što je povoljno poslovno okruženje osim ovoga što piše, to je funkcioniranje pravne države u svim segmentima. Svakako povoljno poslovno okruženje nisu i ono čega smo bili svjedoci proteklih godina razbijanja dvojezičnih ploča, to svakako nije povoljno poslovno okruženje, da ne kažem plinske boce, da ne kažem šatori neopravdano, da ne kažem izazivanje puča, destabilizacija, funkcioniranja ne samo Vlade nego državnih institucija. Nadam se da, nadam se također da se i svijest naših građana mijenja o poduzetnicima i o poduzetništvu i određenih struktura društva koji imaju jedan po meni iskrivljen pristup, iskrivljeno gledanje na samog poduzetnika. Naprosto ne bih želio etiketirati ili nekome posebno govoriti tko je taj. Međutim, isto tako pokušajte se sjetiti ne tako davno i određenih aktivnosti po pitanju i javnih rasprava kada smo govorili o Zakonu o radu, izmjenama zakona o radu jedan negativistički stav prema samim poduzetnicima. No, nadam se da su ta vremena polako iza nas i da ovaj dio što se tiče dijela zakona poticanju unapređenja, ulagačkog, poduzetničkog okruženja možda nomotehnički ili sam izričaj je trebalo jednostavnijim, razumljivijim jezikom da bude opisano. Ali velim je tu niz zakona koje smo donijeli u ovom mandatu i nekih zakona iz prethodnih razdoblja i po meni ih je svakako trebalo možda spomenuti u tome dijelu. Nadam se da će kao što su bili i period 2013. i 2014., da su bile iskorištene potpore, da će i temeljem ovoga dijela zakona potpore biti također iskorištene na ekonomski održivoj bazi i naravno vjerujem da će se to u konačnici reflektirati i na rast brutodruštvenog proizvoda, također rast industrijske proizvodnje i jednog u samoj prerađivačkoj industriji višeg stupnja proizvoda. Kao što sam rekao Klub Hrvatske narodne stranke će podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospodine potpredsjedniče, uvaženi kolega Batinić, nisam mogao da vam ne repliciram, vi očigledno niste pogledali rebalans proračuna. Dakle na poziciji Ministarstva obrta i poduzetništva i na Ministarstvu gospodarstva vam se proračun smanjio za skoro 440 milijuna. Tek toliko, ništa drugo. O iskorištenosti. Nemamo odgovor? Nemamo. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Domagoj Ivan Milošević. Hvala gospođo potpredsjednice, zamjeniče ministra bez suradnika. Ja ću prvo za početak odmah reći, nema nas tu puno, ali ću reći da je ovo dobar zakon, dakle sada da ne bi, sve što ću dalje govoriti da ne bi morali razmišljati o tome što, kako, gdje, što se tiče ovoga zakona. I neću ga, jer ga je kolega Jelušić dosta detaljno elaborirao i analizirao, čak i više nego zamjenik ministra pa onda ne trebam još ja sada u 8,10. Međutim, moram o samom zakonu reći jednu ključnu stvar i neću iznositi ovdje tračeve jer Zagreb je relativno mali grad a tračeva je puno ali ću zamoliti gospodina zamjenika ministra da ako će još jedanput ipak biti ljubazan na kraju nama svim obratiti da nam objasni zašto je trebalo ovoj Vladi godinu dana da da ovako dobar zakon, nakon što smo dobili, čini mi se, dakle uredba Komisije je od 17. lipnja 2014.. Dakle nešto tako pametno i dobro od 17. lipnja od 2014. možda je ova Vlada mogla i prije reagirati ako je to tako važno i dobro a jest, kao što rekoh. Ali ću odgovoriti na neke druge stvari. Dakle prvo,

ali ovo su sve činjenice. Dakle, reći ću nešto što već više puta smo govorili a to je da nažalost se ulaganja ni u jednoj zemlji ne mogu riješiti jednim zakonom. Dakle kako god bio dobar ovaj zakon on sam po sebi neće riješiti mnogo. On čini ulaganja nekako brže isplativim ali sama po sebi da će se ovdje desiti, zbog toga neće. Dakle, nego kao što je netko rekao od mojih predgovornika to se rješava ulagačkim okruženjem. A ulagačko okruženje čine stabilnost i predvidivost zakona, poreznog okvira koji znamo da je jedno 40-ak puta mijenjan samo u protekle 4 godine i konkurentnošću gospodarstva. Kolega Jelušić je i spomenuo da će ovaj zakon, dakle od 20-ak milijardi kuna koliko čeka ovaj zakon, dakle ulaganja generirati 12 tisuća radnih mjesta. Pa onda kolega Jelušić, ja sam ovako grubo izračunao bez kalkulatora da to znači da je vaša Vlada uništila 120 milijardi kuna u zadnje 4 godine. Izračunajte broj radnih mjesta i koliko ta radna mjesta vrijede. Dakle ja ovako "od oka" ako ste rekli da će 20 milijardi kuna generirati generirati 12 tisuća radnih mjesta, onda gruba računica kaže da ste 120 milijardi kuna upravo uništili a onda je ovih 20 milijardi samo šestina onog što ste uništili u 4 godine. To je jedno. A moram i kolegi Batiniću napomenuti još jednu stvar a to da ne braneći ni najmanje plinske boce, ali nekako sve to se događalo prije turističke sezone kojom se volite pohvaliti, navodno je najbolja u povijesti Hrvata turistička sezona pa nekako čini mi se da to nije imalo ipak utjecaja na investicijsko okruženje i turističku sezonu. I na kraju još samo jednu rečenicu, dakle ponoviti ću po ne znam koji puta a to je dio investicijskog okruženja o kojem nitko od vas ne želi ništa reći. Dakle pod "doing business" Svjetske banke a to je jako bitno za to kako neki ulagači vrednuju hrvatsko ulagačko okruženje Hrvatska je na 65. mjestu, nakon što je promijenjena metodologija Svjetske banke, daleko najslabija od svih država Europske unije. A kako su se genijalni zakoni donosili proteklih 4 godine najbolje govori nekoliko podataka. Dakle izdavanje građevinskih dozvola Hrvatska je na 178. mjestu. Što je doduše veliki napredak jer smo godinu prije bili na 185. Ispred nas su Zimbabve, Sudan i Bangladeš i slične zemlje. Dakle toliko da se nešto dramatično to promijenilo. Pravosudni sustav funkcionira genijalno pa je onda registracija vlasništva Hrvatske na 92. mjestu.

u ove 4 godine neposredno prije ulaska u Europsku uniju i 2,5 godine nakon što smo ušli u Europsku uniju mislim da se ipak moglo malo bolje i više. Hvala. **Zgrebec, Dragica Razmišljao sam se da li u ovo kasno vrijeme da repliciram ali moram naprosto neke stvari. Meni je drago kolega Milošević da vi kažete da je ovo dobar zakon jer je zaista zakon dobar i sigurno će pripomoći. I mislio sam da ćemo ostati na toj razini da razgovaramo kao što ja nisam napadao prije toga nego sam samo govorio … da ćemo ostat na ovoj razini da kažemo idemo što je dobro podržati svi ne bi li nam svima bilo i danas-sutra bolje i mislim da takvo gospodarstvenici očekuju, a i vi i ja smo gospodarstvenici i tako bi trebali razgovarati.

za vrijeme čije vladavine je krenulo smanjenje zaposlenosti prije svega u gospodarstvu i nažalost mi svi kukamo evo zato što smo 6 godina izgubili … desetine i desetine radnih mjesta nažalost sve u nažalost sve u gospodarstvu, nije u javnom sektoru na sreću ili nažalost nitko izgubio posao, a ako nema u gospodarstvu neće biti ni u javnom sektoru novaca za plaće jedino gospodarstvo je to koje stvara. Dakle, nije to rezultat ipak lošeg rada ove Vlade nego je to rezultat ako ćemo o vladama govorit, one Vlade koja je bila ali prije svega recesije koja nas je nažalost predugo držala. Hvala gospođo potpredsjednice. Dakle ja se nadam da smo sad već Europska unija 2015. pa onda je dozvoljeno kad nešto pohvalite reći ono što je loše pa sam si ja uzeo to za pravo ako mi dozvoljavate, uz to što sam rekao da je to dobar zakon, zapitavši se legitimno zašto se čekalo godinu dana s tako nečim pametnim i dobrim, a ja neću ovdje iznositi ali znam što se čekalo. To je još jedna od potvrda koordiniranosti ove aktualne Vlade, ali to nam ne uzima za pravo za kritizirati i iznijet ono što su činjenice, a ja se trudim iznosit činjenice pa ću vam sad odgovorit činjenicama. A činjenica je sljedeća, 2007. nakon 1929. za vašu informaciju je bila najveća kriza ekonomska zapadne civilizacije. Ona je negdje došla do Hrvatske krajem 2008. Kao što je kolega Šuker rekao imali smo pad 6%,

Hrvatska je došla negdje blizu nule. Imali smo dva kvartala gospodarski rast. Ja to uopće ne iznosim zato što sam ja bio član tada te Vlade 2011. nego samo zbog golih činjenica da je zbog pogrešnih poteza, a to vam pokazuje svaki EUROSTAT i svaki …, svaki, svaki, svaki mogući graf, da su nakon 2011. većina zemalja posebno tranzicijskih nastavile se oporavljati gospodarski rast, a naša je domovina nažalost zaronila nazad. E sad da li to ima veze sa ovom vladom ili kao što ništa nema veze s ovom vladom to prepuštam vama da prosudite.

Milorad Batinić, replika. plinske boce nisu pokvarile raspoloženje i da nisu skrenule pozornost na taj akt. Naime, nisam nikome predbacivao nego samo govorim da takva pojavnost takvih događanja nije dobra i vjerujem da ćete svakako složiti da čini povoljno ili loše povoljno poslovno okružje, kao i niz stvari. Drugo, trodioba vlast, sudbena vlast. Nažalost činjenica, a toga smo svjesni da je to prostor gdje možemo, moramo ustvari još puno toga napraviti i sa setom vrlo dobrih po svima nama zakona koji su doneseni pravosudni u ovoj godini stvari idu na bolje. Međutim, vi vrlo dobro znate da politika ne smije i ne može se mijenjat u sudbenu vlast. Što se tiče dozvola mogu se složit, građevinske dozvole još uvijek su nažalost negdje veliki problem, međutim negdje nisu. negdje nisu. Znači to je prostor ovisno o županijama, o jedinicama lokalne samouprave, kako na kojem području. Ja se neću time hvaliti jer ono kad veli dozvola za jedan dan, da, teoretski da, sa kompletnom svom potrebnom dokumentacijom. Pribavljanje dokumentacije, upis imovine, gruntovna, mislim da je to jedno drugo područje nažalost gdje bi trebali kroz predložene zakone pokušati ubrzati procedure, riješiti problem, velim treći stup vlasti je sudstvo. Tu nažalost mislim da imamo premalo utjecaja po meni osobno, a mislim da bi trebalo i bilo moguće napraviti iskorak. Hvala.

mjesto, dakle daleko da bi ih branio. Ali vam moram reći jednu stvar, stvari uopće ne idu na bolje, a ja ću vam sad probat argumentirat što nekako nije baš lako … danas u hrvatsku javnost i kroz medije. A zašto u Hrvatskoj stvari ne idu na bolje, pa zato što ovako, u prvih 6 mjeseci Vlada se voli pohvalit da imamo rast, u prvih 6 mjeseci ove godine Hrvatska je rasla stopom od 0,8%. Za to vrijeme Češka vam je rasla točno 4,2%, Rumunjska s kojom se nismo voljeli uspoređivat a u krivu smo i nemamo pravo se ne uspoređivat više ni s Rumunjskom ni Bugarskom ni puno lošijih od Rumunjske i Bugarske, vam je rasla stopom 3,8% u prvih 6 mjeseci ove godine. U prvih 6 mjeseci ove godine opterećena mnogim problemima i nereformiranim gospodarstvom ima dosta iskustva Slovenija 2,7%. To govorim zato što valjda svima mora to bit jasno dakle ne da mi sustižemo nekoga nego se mi sve više udaljavamo od svih zemalja s kojima nekad se nismo niti željeli uspoređivati nego smo se uspoređivali arogantno sa Njemačkom i Austrijom. A da vam kažem kako stoje Austrija i Njemačka? To su zemlje koje danas na 40000 eura po glavi stanovnika plus rastu 1% stopom kao i Hrvatska. E pa sad ja mislim da je to najprostija elementarna osnovnoškolska matematika da razumijete koliko Hrvatska zaostaje za apsolutno svima i to ubrzano. Dakle, Nijemce i Austrijance ne možemo nikad stići. 1% od 100 je malo manje nego 1% od 400. A Česi, Slovaci, Poljaci, Mađari sad da ne nabrajam baš sve stope gospodarskog rasta grabe po stopama tri, četiri, neki nisam ih nabrajao namjerno i većim stopama od toga. E pa sad kako onda Hrvatskoj ide bolje? Da li ćemo se uspoređivati sutra možda sa Sirijom? Slučajno sam uzeo taj primjer. Dakle, na žalost ne ide na bolje. I dok mi ne pogledamo sami sebe u ogledalo i ne prestanemo se ovdje lagati u ovom Saboru pa šta da ljudi misle o svima nama. Pa do kad ćemo se lagati? Pa jel' stvarno svi mi mislimo ili neki od nas misle da ljudi ne znaju računati i ne znaju na internetu pogledati statistike? …/Upadica Zgrebec: Vrijeme./… Ispričavam se. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa evo samo kratko. Zahvaljujem vam se da smatrate zakon vrlo kvalitetan i pogotovo zato što ima 48 u njemu. Jest malo se možda duže radio ali rezultat je ovako kvalitetan zakon i odavno smo prestali vjerovati tračevima, tako da mislim da smo preozbiljni da idemo tim smjerom. što se tiče rebalansa proračuna 8 milijuna kuna su povećana sredstva upravo za poticaje u gospodarstvu. Znači, ako pogledate stavke vidjet ćete da 8 milijuna kuna povećano i ta sredstva će biti utrošena do kraja godine upravo za ovo što radimo ovdje za potpore investitorima. Hvala lijepa. Time smo završili sva izlaganja. Zaključujem raspravu. I glasat ćemo o zakonu sutra.